član 107. je povređen gde se moj prethodnik obraćao, davao je ocene koje se odnose na privatni život drugih lica.Pre svega hteo bih samo da podsetim

Ti principi se odnose redom na pitanje Kosova i Metohije, dobili ste odgovor upravo od potpredsednika. Evropske integracije su bile drugi princip Vlade 2004. godine, saradnja sa Haškim tribunalom kada je 18 ljudi dobrovoljno otišlo u Hag. Dobrovoljno otišlo u Hag, a pričate o ucenama, socijalna politika, ekonomska itd.Mislim itd.Mislim da je vrlo nekorektno i da treba javnost da zna da ovo što se izgovara nije dobro jer ista ta Vlada

Ta vlada je nadmašila prethodnu Vladu time što je u prethodnoj Vladi gospodin Jovanović koji sa mnom sedi ovde, kao potpredsednik za evrointegracije nije uspeo da potpiše taj papir.Ova Vlada Srbije će uvesti Srbiju u Evropu i uvodi je sigurnim putem u Evropu, a nemojte vi da brinete o resorčićima i o kvalitetima predloženih kandidata. Hvala.

Ako neko traži povredu Poslovnika treba da ukaže gde ste povredili Poslovnik, a ne da to zloupotrebljava, čega smo svedoci prethodna dva dana, da se Poslovnik zloupotrebljava da bi se ovde iznosile replike i koristio se prostor da bi se slale političke poruke. poruke. Ako ćemo tako, onda ćemo svi to da radimo, pa ćemo videti gde će se ova sednica završiti.Mi smo se dva dana uzdržavali od učešća u zloupotrebama Poslovnika čekajući ovaj trenutak da politički polemišemo sa Vladom Republike Srbije. Mislim da smo kao poslanička grupa bili vrlo korektni.

gospodine predsedavajući da striktno primenjujete Poslovnik da bi se ova sednica privela kraju, inače ćemo i mi biti prinuđeni da bi zaštitili sebe i u krajnjoj liniji da bi odbili bilo kakve napade zloupotrebe Poslovnika,

Gospodine Vučiću, nisam govorio o političkim željama. Vi ste govorili o tome. Mene to uopšte ne interesuje. Kakve su čije političke želje to je njegova privatna stvar.Interesuje me šta ko radi u javnoj politici, šta radi javno. Vaša Vlada je utvrdila Sporazum o Beogradu i Prištini, o njihovim međusobnim i susetskim odnosima, prihvatila je plan o implementaciji tog sporazuma. U ta oba dokumenta piše da će institucije Srbije na Kosovu preći u nadležnost Kosova zato što će se sve lepo obaviti po ustavu i po zakonu Kosova.Konačno Kosova.Konačno ovi izbori se obavljaju po odluci predsednika Kosova ili predsednice Kosova i kao što sam pre par sati rekao cela naša državna uprava je uprta u taj posao da bi se ta odluka ostvarila. Sve je to jako čudno i to su činjenice. Dakle, možete to ne želeti koliko hoćete, patiti intimno zbog toga, ne znam šta raditi, izvinjavati se, ali vi to radite.Vidite, reč je o delu Kosova gde živi 96% Srba. Rekli ste da na Kosovu živi 92% Albanaca se ispostavilo da ta činjenica nije bitna, gde su institucije Srbije, lokalna samouprava i ostale institucije u potpunoj upravljačkoj vlasti Srbije.

deseti. Ništa ne predviđam bez osnova.Što se tiče EU, morate imati u vidu jednu stvar. Evropska unija je u velikoj krizi, ona odlaže mnoge stvari, najviše ovaj proces pridruživanja zemalja zapadnog Balkana. Bez izvesnosti članstva, a izvesnosti članstva nema gospodine Vučiću, to morate da priznate, ceo SSP dolazi u pitanje, jer on je projektovan na određeno vreme ispunjavanjem uslova i dolaženjem do članstva. Bez članstva ništa ne postoji.

skoro niko nije hteo, da odem i u Kosovsku Mitrovicu i u Leposavić, na sever KiM gde sam bezbroj puta bio, bezbroj puta govorio, da kažem i teške i neprijatne stvari stvari u lice ljudima koji predstavljaju naš narod. Nije mi problem da čujem ni teške reči ni zvižduke. I dalje mislim da je to najbolje za Srbiju. Ne zato što je to nešto idealno, ne zbog činjenice da će Srbija zbog toga biti naročito srećna, ali imajući u vidu celinu zemlje, imajući u vidu ako hoćete i naše interese na KiM, to je bilo najbolje moguće. Zbog toga niti patim niti se bilo kome izvinjavam.S

ali gledam da bar deo tih želja koji imamo i koje imaju građani Srbije da ih ostvarimo.Moram samo da ukažem nekoliko stvari koje su neistinite. Rekli ste da se u Briselskom sporazumu govori o dobrosusedskim odnosima. Ne pominju se dobrosusedski odnosi. Pominju se u nekim drugim papirima koji nisu validni za našu zemlju. Da li će to nekada biti uslov, nije niko pomenuo, niti ko rekao, sem u sedam tačaka poslanika CDU i CSU koji su ih ovde prestavili. Dakle, ta tačka u Briselskom sporazumu ne postoji i važno je da građani Srbije dobiju tačnu informaciju.Što se tiče svih institucija koje će biti ukinute i sve će pripadati nezavisnoj državi Kosovo, ni to nije tačno, osim što će deo institucija Srbije preći na deo zajednica srpskih opština, pre svega govorim o ove četiri severno kosovske opštine, naravno i ostalih 600 opština južno od reke Ibar.Dakle, naravno, da stvari nisu lake, naravno da stvari nisu jednostavne. Ali, ne mislim da su tako kataklizmične i ne mislim da imamo takve probleme kako ste vi želeli da ih predstavite.Na kraju, što se EU tiče,

potpuno je svejedno, videćemo za pet ili šest godina ko će biti u pravu, a i tada neće biti naročito važno ko je od nas dvojice bio u potpunosti u pravu. Biće mnogo važnije da li smo za tih pet ili šest godina mi uspeli da reformišemo naš javni sektor, da li smo uspeli u potpunosti da obezbedimo vladavinu prava, da li smo uspeli da ekonomski transformišemo ovu zemlju. To su poslovi koji nas čekaju na putu ka EU, a tačno je, imaćemo mnogo problema. Neki od tih problema biće nam prouzrokovani i iz različitih centara moći u svetu i niko od nas to ne krije, niko od nas i ne pokušava da kaže da su stvari drugačije, osim što radimo ono što mislimo da je realno, u skladu sa interesima Srbije ili ako hoćete

Kada je reč o vladavini prava, kako ćemo ojačati vladavinu prava kad kršimo Ustav, i to na više mesta, upravo sa ovim sporazumima o kojima sam govorio? Bez obzira da li u njima o dobrosusedskim odnosima, ali to jeste kontekst. Prema tome, vladavina prava je bačena pod noge ako se Ustav baca pod noge i ako se vrši politički pritisak na Ustavni sud koji treba da oceni predloge o ustavnosti i zakonitosti sporazuma i ostalih dokumenata.Dakle, nema „v“ od vladavine prava. To vam je dobar primer o tome kako ćete ostvariti. Ali, da ostavimo po strani ta pravna pitanja, mada su ona jako važna. Šta mislite da li se Srbi na Kosovu pitaju ili treba da pitaju o ovim stvarima? Oni su državljani Srbije. Oni su izrazili svoju političku volju, dakle, ne želju, nego volju više puta, na neupitan način, što na referendumu, što osnivanjem Skupštine. U to se ne može sumnjati i ona je gotovo stoprocentna.Da li vredi žrtvovati deo teritorije, deo istorije, Ustav Srbije, političku volju tih ljudi, da bi Srbija išla u tu neizvesnost kao što je EU? Ostaje neizvesnost, ja nisam uopšte govorio, kao što vi kažete, o opstanku ili neostanku EU, o tome nisam reč rekao. Samo sam rekao da se EU neće širiti za dogledno vreme. To je za političare i politiku sasvim dovoljno. Dogledno vreme je 10 godina. To će vam svireći da od toga nema ništa. O tom po tom, razume se, i o tome se radi. Stavite sve na tas, pa izmerite da li je ovo što činite vredno takvog jednog maglovitog cilja.Danas cilja.Danas Srbija ne zavisi od EU u onoj meri u kojoj je mogla da zavisi pre 10 ili 15 godina, da smo onda krenuli u taj posao, a nismo mogli iz raznih razloga. Onda bi vaša argumentacija još je situacija potpuno drugačija. Svet je otvoren. Postoje drugi centri ekonomskog razvoja, druge destinacije za trgovinu, a sa EU treba treba promeniti modus odnosa, a ne prekinuti odnose. To mi nikada nismo tvrdili. Prema tome, imamo načina kako to treba raditi. **Nenad Popović** Vreme. Danas Srbija ima najbolje moguće odnose sa mnogim zemljama koje nisu u EU, najbolje odnose u svojoj savremenoj političkoj istoriji i sa Ruskom Federacijom i sa Narodnom Republikom Kinom i sa mnogim zemljama arapskog sveta, iz Azije i Afrike i nearapskog sveta iz Azije i Afrike, Latinske Amerike. Ostvarujemo povećanje pre svega izvoza, ali razume se, razmene dobara i usluga sa svim tim zemljama. Svuda smo prilično uspešni. Svuda smo prilično uspešni. Očekujem da rezultati tog uspeha budu posebno vidljivi u 2014. godini.Nismo se ograničavali samo na zemlje EU. Nije to ni slepa, ni kratkovida politika u kojoj imamo nekakav idolopoklonički odnos prema EU, a da ništa drugo oko sebe ne vidimo, naprotiv. Ali, moram samo da vam kažem jednu stvar u kojoj se uopšte ne slažem sa vama. Danas mnogo više zavisimo od EU nego što smo zavisili pre 10 i 15 godina. Danas mnogo više zavisimo u mnogim sferama društvenog života od EU, nego što smo zavisili tada. Građani Srbije mislim da je fer da to znaju,

ni pozajmicu od 250 miliona evra koju očekujemo u roku od tri meseca sa najnižom mogućom kamatnom stopom, da ne bismo uzimali kredite od 8,3% ili 8,4%, kao što smo uzimali u nekim prethodnim vremenima.Dakle, u mnogo čemu zavisimo od EU. U mnogo čemu ćemo tek da zavisimo od njihovih fondova. Loše smo pregovarali SSP, posebno smo pregovarali loše delove o poljoprivredi. Trpećemo posledice zbog lošeg pregovaranju u prethodnom periodu, ali će nam to doneti u narednom periodu i značajne stvari za našu zemlju i moraćemo da se postavimo mnogo drugačije tržišno, moraćemo da razmišljamo o tome kako da proizvodnjom pobeđujemo, a ne političkim dozvolama.Na kraju, niko ne baca pod noge želju kosovsko-metohijskih Srba, koja je apsolutno nesporna. Mislim da u ovom parlamentu ne postoji nijedan čovek koji misli da Kosovo nije deo Srbije ili nešto o čemu smo već bezbroj puta razgovarali. Samo postoje načini ne samo kako da svoje ciljeve ostvarimo, već kako da ne izgubimo sve, kako da ne izgubimo budućnost za svakoga i to nije ništa maglovito. To bi bilo potpuno jasno.S druge strane, onaj ko misli da je moguće na drugačiji način da se vodi politika, uveren sam da na izborima možete da dobijete značajnu podršku naroda, ali ću vam otvoreno reći, nadam se da se nećete naljutiti, jer u vašoj stranci ima mnogo ljudi koje veoma poštujem i sa nekima sam prijatelj, mislim da to nije dovoljno odgovorna politika. mislim da to nije dovoljno odgovorna politika. Mislim da time građanima govorimo da je nešto što je emocijama bliže lako ostvariti, a plašim se da je u stvarnosti daleko od razuma i daleko od racionalnog pristupanja i daleko od stvarnog rezultata koji bismo mogli da postignemo. Izvinite što sam odužio. Hvala vam. **Nenad Popović** Hvala.Reč Vi ste u pravu kada ste rekli da Srbija ima dobre odnose i sa drugim državama, i ne samo to, nego i te druge države imaju dobar odnos prema Srbiji. U pravu ste kada ste rekli da Srbija ima dobar odnos prema EU, samo što tu recipročnost ne postoji. Evropska unija nema dobar odnos prema Srbiji. Ona nju koristi za jednu jedinu stvar, a to je da joj preda Kosovo. Što je najjadnije, najtužnije, to nije autentičan zahtev EU. Ona je prosto izvršni organ u takvom jednom zahtevu koji je proistekao sa one strane okeana. I ta njena jadna pozicija govori o njenoj jadnoj situaciji, danas bar kad je o političkim stvarima reč.Mi ne moramo da se vezujemo za EU po svim linijama. Ne samo zbog Kosova, što je najvažniji razlog da razmislimo o tome da li je SSP prava stvar, ali to je samo jedan član 134. Danas ili juče otkad je SSP u potpunosti stupio na snagu mi ćemo se suočiti sa mnogim drugim problemima, sa onim delom koji nosi naziv – politički dijalog.Danas preuzimati obaveze u spoljnoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU, kada ona sama ne zna šta sa time da radi, kada je to jedan unutrašnji haos. Radi svako šta hoće ili solira kako hoće. To je zaista velika avantura. Šta to nama treba. To nema nikakve veze ni sa privredom, ni sa trgovinom, ni sa obrazovanjem, ni sa tehničko-tehnološkim razvojem, dakle sa oblastima u kojima mi sa EU moramo da razvijamo odnose, ali ima veze sa budućnošću Srbije. Ima veze sa KiM, razume se. Tu nema hrabrosti, nema vizije, nema dobre procene i dobre analize šta se danas događa u EU u svetu. Ne moramo ići crno-belo, i ne moramo ići ili-ili.Ako imamo strategiju i pameti, volje i smisla za dobre odnose, mi ćemo se ponašati sasvim drugačije. Žalosno je samo što su Srbi sa Kosova najočiglednije egzistencionalne žrtve ovog o čemu mi govorimo. To ne smemo da dopustimo. Nije stvar poštovanje njihove političke volje, ona se zapravo gazi. To rade danas državni organi Srbije da bi sproveli onaj nalog da 3. novembra se održe izbori. **Aleksandar Vučić** Samo ću pokušati u dve rečenice da vam odgovorim.Ne možemo mi da biramo i da tražimo gospodine Samardžiću od EU ono što se nama sviđa. Ne možemo da kažemo nećemo EDU, što je skraćenica za Evropsku odbrambenu agenciju koja nije NATO i nema veze sa NATO, a da istovremeno kažemo, hoćemo vaše novce i hoćemo da trgujemo sa vama.Naivno je pomisliti i mislim da je nefer pokušati građanima Srbije da se kaže da mi možemo da biramo šta je to što hoćemo iz paketa koji nam se pomalo sviđa, a pomalo ne sviđa. Mi smo suviše mala zemlja, koja je imala mnogo toga lošeg da ponudi u prethodnom periodu, pre svega neprincipijelnost, odricanje od sopstvenih stavova, ne držanje obećanja, da nismo imali poverenje različitih međunarodnih institucija. I danas ono što je za nas važno, to je da znamo gde nam je mesto. Ako hoćemo da trgujemo sa EU mi moramo i ostale uslove EU da ispunjavamo, a ako nećemo da ispunjavamo te uslove zaboravite na tu trgovinu. Nemojte da govorimo ljudima da je moguće da imamo jedno, a da drugo ne moramo da imamo, zato što to prosto nije istina.Na kraju, što se tiče Kosovsko-metohijskih Srba, neću da dozvolim da vaša je vaša politika bolja za Kosovsko-metohijske Srbe od naše. Zato što mislim da bismo tom politikom, pre svega Kosovsko-metohijske Srbe doveli u još težu situaciju, i prema njihovim komšijama Albancima, a pitanje kako bi se završio i njihov opstanak na vekovnim ognjištima i na toj teritoriji, i pitanje da li bismo mogli teritoriju na ovakav način kako danas uspevamo na mišiće, uz mnogo muka da sačuvamo unutar ustavno-pravnog poretka.Dakle, mislim da je važno staviti sve stvari, kao što ste u jednom trenutku rekli, na tas, izmeriti tačno, i kada to budete uradili i kada to svaki građanin pošten, ne onako sam sa sobom, ne sa emocijama, ne zato što mu se ne sviđaju Albanci, ne zato što mu se ne sviđaju Evropljani, već zato što razmišlja o budućnosti svoje zemlje, uveren sam da bi izabrali politiku Vlade Republike Srbije. Hvala. **Nenad

vreme.Ovde su rečene neke stvari i treba ih demantovati ako ima argumenata. Nije tačno da EU razvija svoje trgovinske odnose na bazi političkih uslovljavanja.

između ostalog i zapadne Evrope i severne Evrope razvija čitav sistem odnosa, a da one ne zavise od Ugovora o osnivanju. To je jedna činjenica i nemojte pogrešno interpretirati ono što EU čini, jer ja nju moram sada da stavim u zaštitu u odnosu na vašu interpretaciju. Danas u svetu zemlje svoje trgovinske odnose uglavnom ne ucenjuju sa izuzetkom u političkim odnosima i danas u svetu postoji puno destinacija gde se ti odnosi mogu lepo razvijati. To je i i Brisel.Jednostavno smo se upleli ko pile u kučine sa tom EU misleći da ne postoji svet van nje, a i smatrajući da je ona toliko moćna da mi bez nje ne možemo da živimo. Kažem još jednom da nije reč o strategiji ili-ili. Reč je o ispitivanjima alternativa koje danas postoje i država to mora da otvori ukoliko ne želi ovu zemlju da uvali u jednu slepu ulicu, a to se zove bezuslovno članstvo u EU. Bezuslovno članstvo kada se oni više neće širiti. Po onome što oni govore, kao što sam rekao, za dogledno vreme, a to je pogubna i poražavajuća politika i ona će imati svoje konsekvence ne samo na ekonomske odnose i trgovinsku politiku.

zrelosti ni političkog znanja ni politike koliko to današnje vreme zahteva. Hvala. Samo nekoliko stvari. Prosto, to nije istina gospodine Samardžiću što ste rekli. To što ste rekli vezano za nepostojanje političkih uslova pri trgovini koju EU ostvaruje sa određenim zemljama nije istina. Pogledajte primere Rusije, Ukrajine, Belorusije, Kazahstana i drugih zemalja.

Evropska unija je ne samo tržište, skup zemalja sa 500 miliona stanovnika, najrazvijenijih zemalja sveta, najmoćnijih zemalja sveta ne računaju SAD sa jedne i Rusije i Kine sa druge strane. To je najuređeniji prostor u svetu. Da li stvarno mislite da oni jednu Ukrajinu koja ima 53 stanovnika, ne kažu da moraju da trguju na ovakav ili onakav način? Znaju svako slovo. Znaju kada im rodi 60 miliona tona pšenice da im cena pšenice za dan

li stvarno mislite da možemo da dobijemo podršku i pomoć ukoliko ne budemo prihvatali druge uslove EU? To je potpuno nemoguće. To znaju svi u ovoj sali. Znam da to znate i vi. Znam da to znate i vi i to nije pitanje našeg teritorijalnog integriteta. Pričate o SSP i potpuno ste u pravu. Ko je pregovarao o tome, gospodin Đelić ili Dačić ili Vučić?

Ovo što ste rekli o EU i njenoj trgovinskoj politici je zaista strašno za EU. za EU. Otvoreno recite da oni nama ispostavljaju otvoren zahtev da će trgovati sa nama i mi sa njima ako predamo Kosovo. To recite i onda možemo da raspravljamo o toj stvari. stvari. Evropska unija se zaista trudi da maksimalno poštuje pravila Svetske trgovinske organizacije, čiji je ona kolektivni član, a takvih pravila tamo nema. Jedini izuzetak je prema Srbiji. Možda je tako kako vi kažete, ali onda recite. Možda ćemo i mi da se postavimo ako nas ubedite da tako mora činjenično. Ali tako ne mora. U to sam sasvim siguran.Demokratska stranka Srbije imala je politiku proevropske unije. Dakle ne proevropsku, jer mi pravimo grešku. Evropu i Evropsku uniju identifikujemo. To su dve različite stvari, sve više i više. Imala je tu politiku do 2007, 2008. godine. Kosovsko je pitanje ono koje je napravilo, tako da kažem, rascep u ovoj stvari. Mi smo tu stali baš zbog toga što ono ne poštuje princip teritorijalnog integriteta. To stoji u njenim osnivačkim aktima. To stoji u njenim svim

ali unija tako ne postupa zato što je ona prekršila ta pravila i mi ne izvlačimo nikakve konsekvence, o tome se radi.Demokratska stranka Srbije to ne može da prihvati. Prosto neka bude otvoreno rečeno - ne može da prihvati i menja svoju politiku u odnosu na promenu politike EU prema Srbiji. Znate, samo dogmate ne menjaju svoju politiku u odnosu na promenjene okolnosti. Mi smo to učinili zbog dvostrukih razloga, Kosovo, i štete i korist od saradnje sa EU u režimu SSP-a. To smo analizirali i o tome više puta govorili. Prema tome, to možemo da obrazložimo vrlo jednostavno i lako. U tome se ne slažemo. To se podrazumeva, ali hajde pustite vi slobodnu diskusiju, otvorite je na ovom parlamentu, pa da razgovaramo o

istorije, preuzeo sam pregovaranje u momentu kada je odredba koja je pomenuta, a to je da je prodaja poljoprivrednog zemljišta već bila dogovorena, i to od strane prethodne Vlade, predstavnika onih koji su upravo govorili i gospođe Dulić Marković, koja je bila zadužena za to.Ne

Danas smatram da je veliki uspeh za celu Srbiju to što su promenili mišljenje, što je gospodin Vučić, koji je tada lepio plakate preko imena Zorana Đinđića i stavljao Ratka Mladića,

SSP nam je omogućio da dobijemo povlastice za izvoz nekih naših veoma bitnih proizvoda. Kako to da je loše ispregovaran, a da danas jedna Hrvatska, koja je 1. jula ušla u EU, se upinje da obezbedi da se na nju ne primenjuju odredbe SSP, nego da se primenjuju odredbe CEFTA. To nedvosmisleno pokazuje, jer ono što smeta Hrvatskoj… Žao mi je što gospodin Ljajić, koji to pregovara, nije u ovom momentu u sali. Naravno da smo zaštitili naše proizvode, a naročito one koji su bitni za naše poljoprivrednike. Zbog toga Hrvatska, koja ima carine između 10 i 30% u raznim proizvodima, se trudi da to izbegne.Zbog toga, da ponovim, SSP, kao garant stabilnosti trgovinskih odnosa između naše zemlje i EU, je ne samo dobar, jer svi investitori iz celog svega traže da imaju tu stabilnost sa najvećim tržištem u svetu, ona je dobra i za naše poljoprivrednike. Hvala vam.

članovi SRS. Ja sam taj najkrivlji, ja sam taj koji sam bio. Nekako to niti mogu, niti hoću da krijem, a nešto i ne brinem. Brinem zbog ovoga što ste rekli da će neko da vas hapsi zbog studije izvodljivosti, SSP ili nečeg drugog.Tačno je da smo mi nekada govorili da zbog nekih drugih stvari bi trebalo razmatrati hapšenje, ali to nije imalo veze sa SSP i EU, nego je imalo veze imalo veze što se… Da li vi to pretite, gospodine Đeliću? Da li vi to pretite ili nešto drugo dobacujete? Nisam vas dobro čuo, gospodine Đeliću. Hoćete li da ponovite, gospodine Đeliću?Ticalo se u skupštinskim raspravama priče o tetkinom kauču i miliona u „Credit Agricole bank“ i ništa više. Toga se ticalo. Kao što vidite, gospodine Đeliću, protiv vas, koliko znam, ne vodi se nikakva istraga i niko ne želi da na bilo koji način govori ono što je u skupštinskim klupama nekada izgovarao. To, kako, na koji način i gde od funkcionera DS ima vile, ko, kako živi i ko se kako obogatio, je jedna stvar. To ima veze sa tim kako se vladalo u prethodnim godinama. To šta ima ili nema veze sa kriminalom, o tome odlučuju nadležni organi. Svakako nije kriminal to što ste pregovarali ili dobro, ili loše studiju izvodljivosti, SSP. Mislim da ste pregovarali loše zato što imamo potpuno nezaštićenu poljoprivrednu proizvodnju. Naši seljaci će tek sledećih godina osetiti koliko toga ste lošeg uradili za njih.To što ćete svaki put da se setite ulice Ratka Mladića, želim da vas obavestim o čemu se tu radi. Nije to bilo glorifikovanje Ratka Mladića, već je bilo stavljanje imena ulice zbog toga što su neki ljudi uhapšeni jer su to činili dva dana pre toga. Bilo je pitanje borbe za slobodu drugačijeg mišljenja. Pogrešio što sam to našao kao primer, ali tu ljudi su posle pušteni na slobodu. Nikakve veze to nije imalo sa vrednostima Ratka Mladića i nekih drugih. To je bio slučaj, možete dobro da pogledate šta se tada ispred „B92“ dogodilo, dogodilo, ali ako vi nemate ni jedan drugi argument, a do malopre su mi predstavnici vaše političke stranke govorili – zašto se stalno vraćate u prošlost, a onda u minut vaše replike o SSP i poljoprivredi, se setiti Ratka Mladića i SRS, onda, onda, gospodine Đeliću, vi imate nekakav ozbiljan problem i sa realnošću i sa sadašnjicom, a o budućnosti da ne govorimo. Hvala. **Nebojša Hvala, gospodine Vučiću.Kako da vam kažem, karakter je osoba. Naši postupci sačinjavaju ono što mi jesmo. Niče je rekao – ma koliko se trudili ne možemo biti veći od sopstvene biografije.Pre, valjda, šest godina pričali ste o nekom mom navodnom nezakonitom bogaćenju. Hvala, što danas, šest godina kasnije, i posle, otvoreno ću reći, orkestriranja sa vaše strane mog medijskog ubistva. Da, to su konkretne reči. Milo mi je što ste danas potvrdili da u tome nema ništa.Pošto ste izabrali kolegu koji radi u firmi gde sam ja nekada radio, doduše na nekom višem hijerarhijskom mestu, pitajte njega da li sam se ja vratio na tetkin kauč, pitajte ga da li je to bila istina. Milo mi je što danas, čini mi se, zatvaramo i ovu neku sterilnu polemiku i što ćemo, nadam se, biti u stanju da se skoncentrišemo na ono što su potrebe naših građana. Ova kriza je velika, veća i od ove vlade i od ove koja će biti izabrana i nadam se da ćemo na ovaj način upristojiti i rad Narodne skupštine i naš politički diskus. Hvala.

a nadam se da će to biti onako kako ste vi poželeli, ali o tome će, naravno, konačan sud dati nadležni državni organi. Hvala vam. Ovo je direktna pretnja poslaniku. Nemam nikakvog problema sa tim, ali želim samo da kažem jednu stvar.Gospodine Vučiću, šest godina kasnije imate svu vlast. Pred svim građanima Srbije, pozivam vas lično, sve pripadnike vaše radne grupe, sve organe države Republike Srbije, dođite kod mene kući sutra, dođite prekosutra, dođite kada imate vremena, dođite da sve pogledamo. Ako bilo šta ima u onome što sam ja uradio, a nema, znam šta mi sleduje. Ako ne, gospodine Vučiću, najmanje što očekujem od vas je jedno javno izvinjenje. Da li je u Ne znam što ste se toliko uznemirili, gospodine Đeliću. Svakako ću se izviniti za svaku svoju reč u Skupštini, ne danas, nego od pre šest ili deset godina, kada je to bilo, ja ne idem po kućama i nema razloga da idem po kućama, jer nadležni državni organi mogu da pogledaju papire i iz toga što nadležni državni organi budu videli u papirima, oni će doneti odluku. Da li ću se ja izvinjavati ili će biti neki drugi slučaj, da ostavimo malo vremena. U svakom slučaju, ja nemam problem sa tim da kažem da sam pogrešio, za razliku od nekih drugih, samo nemojte da donosimo prerane zaključke. Ja uvek volim da država temeljno obavi svoj posao. To nema veze sa pretnjom, pošto, ponavljam, meni je uvek mnogo lakše, ali nemojte da dobacujete, nemojte da pretite, nemojte da vičete, da se izvinim i mnogo bih to voleo. Mnogo bih to voleo i nadam se da će to biti i ovoga puta slučaj, ali nemojte da prejudicirate konačan stav nadležnih državnih organa. Hvala vam najlepše.

baš sam zadovoljna što je proteklih sat vremena prošlo u ovakvoj diskusiji. Taman sam pomislila da ćemo ući u neku neverovatnu priču o rekonstrukciji Vlade koja se zasnivala na nekom čudnom patosu predstavnika opozicije oko toga kako treba biti korektan, kako treba biti isključivo pristojnost se podrazumeva u Narodnoj skupštini, ona je određena Poslovnikom, i kako otprilike moramo da budemo jako nežni i sofisticirani jedni prema drugima, iako su rezultati koji su pokazali kako su određene stranke…Ako možete da zamolite poslanike, ja ne čujem sebe. Možda me oni čuju. Možda me oni čuju. Možda su to poslanici iz moje poslaničke grupe, vrlo verovatno. Zahvaljujem.Dakle, baš je dobro što smo se vratili u ovakvu diskusiju, s obzirom da je na dnevnom redu rasprava oko rekonstrukcije i ovde su ljudi koji sede ceo dan sa nama, i baš je lepo da vide kako je sedeti u poslaničkim klupama, a koji će biti odgovorni u naše ime sutra za ono što će biti rezultat ove vlade.Dakle, žao mi je što se tema rekonstrukcije svela na kritiku opozicije oko dužine trajanja rekonstrukcije. Na osnovu onoga što smo imali prilike da čujemo u ova tri dana, rekonstrukcija se poima sa sa stanovišta opozicije kao neka iznuđena aktivnost ove vlade, koja je bila jako neuspešna za godinu dana, što naravno nije tačno, a vreme koje je trebalo da bude dokaz serioznosti i ozbiljnosti i jednom uvođenju novog koncepta odgovornosti u politički život je otprilike definisana kao da mi kada rekonstruišemo Vladu zidamo Skadar. To Skadar. To stvarno nije tako i ja bih volela da objasnim zbog čega mislim da rekonstrukcija zaslužuje i tri dana rasprave u Skupštini, a po mogućstvu i više. Uopšte nemam problem sa tim da traje diskusija i duže i ne znam kakva je to argumentacija - zašto sedimo tri dana? Uopšte mi nije to jasno. Što se mene tiče, možemo i 10 10 dana da sedimo i po 12 sati dnevno, s obzirom da se tiče onoga što je veoma značajno za građane Srbije i verujem da ih to interesuje, tako da te žalopojke i kukumavke oko toga koliko traje rasprava o rekonstrukciji, što u javnosti, što u Skupštini, je besmislena.Za to je dobar šlagvort dao gospodin Samardžić, koji je rekao jednu rečenicu, a ja sam je pribeležila. On kaže - šta ko radi u javnoj politici? Baš tako. Šta ko radi u javnoj politici? Sada, a pro po onoga što su predsednici DS rekli za izlaganje gospodina Rističevića, kako je bilo neumereno ili neukusno, ja se zaista ne slažem sa tim, ali ako vam više odgovara visokoparna fraziologija, kojom ćemo napraviti eufemizam za domete vaše vladavine, gospodo iz DS, možemo i tako da razgovaramo. To lepše zvuči i blaže zvuči, a prijatnije je i za uho. Međutim, suština je ista.Sa druge strane, ta priča o tome šta ko radi u javnoj politici i u javnom životu Srbije dovodi do toga da pohvalimo ovu vladu, koja je uvela deliberativnu demokratiju na delu. Deliberativna demokratija znači sistem vlasti u kojem se o svim javnim stvarima odlučuje

po odredbama Poslovnika i kršenju onoga što jeste minimalna ili proceduralna demokratija, jer procedura je, kao što znaju gospoda koja se nalaze u strankama demokratske i liberalne orijentacije, suština minimalne i savremene demokratije. Prema tome, zloupotreba je bilo puno i ne razumem razumem zbog čega poslanici opozicije misle da rasprava o rekonstrukciji treba da bude samo tema poslanika opozicije. I te kako mislim da poslanici vladajućih stranaka imaju šta da kažu na tu temu. To je verovatno poimanje posledica onoga što su nekada dok su bili u vlasti bili isključivo glasačke mašine. Mi to nismo, imamo svoje mišljenje, imamo svoj stav i to ćemo, naravno, reći, pa nek potraje rasprava. Šta je tu problem?Što se tiče same rekonstrukcije, da li je ona kozmetička i da li je ona samo formalna i da li se svela samo na personalna rešenja? Prvo, ona nije samo kozmetička, ona nosi jednu jaku strukturnu dimenziju reforme reforme ili rekonstrukcije, a odnosi se na podeli dva veoma važna ministarstva koja jesu resorno odgovorna za ono što je gorući problem Srbije danas, a to su privreda i finansije, odnosno način na koji se efikasnije vodi ekonomska politika zemlje. Prema tome, sama ta stvar je dovoljna da ne bude protokolarna rekonstrukcija. Sa druge me pitate lično, i to moje kolege iz stranke znaju i mene nije sramota to javno da kažem, ja nisam baš prigrlila ideju o nezavisnim ekspertima i nestranačkim ličnostima. Imam svoje razloge za to. Mislim da smo mi svi u političkoj kompeticiji, u političkim strankama dovoljno kompetentni da možemo da učestvujemo u vođenju politike. Naravno, uvek ima i boljih od nas, koji nisu u politici i treba ih privući, treba raditi na tome da ti ljudi uđu u javnu javnu politiku, pa zašto da ne i u političke stranke, ali to nije uslov.Međutim, onda sam razmišljajući zbog čega su zapravo u prednosti kandidati koji nisu članovi stranke došla do zaista razumevanja izvanredne pozicije stranke koja predlaže koja predlaže nestranačke ličnosti, a u ovom slučaju SNS. Zato što neće vama, gospodo budući ministri, trebati jedna kritizerska opozicija sa svojom frazeologijom za dobijanje političkih poena da biste radili bolje, zbog toga što je vaš rad prepoznat, što je vaše znanje prepoznato i uočeno i što vam je dato poverenje da radite na ciljevima koje je ova vlada i ova stranka, koja je okosnica Vlade, zacrtala. Budni monitoring naše naše vladajuće koalicije biće vam dovoljan podstrek da radite bolje nego što će to biti kritizerstvo opozicije. Sigurna sam da je to najveći kvalitet koji budući ministri koji nisu

da se pomenu. Ja nemam problem sa tim da kažem, bar za one ljude koje poznajem.Gospodin Mirović, kao kolega iz moje stranke, zaista je čovek koji je operativan, koji je ažuran, koji ima veliko političko iskustvo, ima i formalno obrazovanje izvanredno, i uopšte nemam sumnju da će biti pravedan u onome što je njegov resor i ažuran.S druge strane, da ne budem ni tu do kraja nepoštena, čuli su nešto o gospodinu Ružiću. Gospodina Ružića poznajem lično, još sa fakulteta, bio je izvanredan student. Nemanjka mu znanja iz evropskih poslova, nemanjka mu političkog iskustva i ne znam zbog čega ste tako govorili o gospodinu Ružiću, mislim da nema razloga.Gospodin Rodić je izvanredan čovek i visokog integriteta i visokih intelektualnih odrednica, visokog obrazovanja. Imala sam prilike sa njim da sarađujem kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti dok je bio direktor BIA i reći ću vam, da kada nekog nadzirete onda tek možete da utvrdite utvrdite kako i koliko radi. To je čovek koji izvanredno poštuje zakonitost u radu i ja očekujem da će tako i nastaviti. Naravno, i sva druga rešenja ne vidim da su manje loša.Ta priča oko biografija koju je gospodin Samardžić pomenuo, kao te biografije ne ulivaju poverenje. Pa znate šta, zaista se slažem da ni jedna biografija ne mora da ulije nikome poverenje. Zbog čega bi bilo kome nečija biografija sama ulivala poverenje? Ali, isto tako do pre godinu dana mi nismo mogli da procenjujemo biografije onih koje je kandidovala SNS. Sada kada ih vidite na delu, proceniće i građani na dobar ili loš način. Prema tome, prilika nekome ko ima dobru biografiju, svakako da treba da bude data.S druge strane, još jedna stvar koju nisam razumela i tu ću zaista da se složim sa delom opozicije, to je što biografije zaista nisu dostavljene na vreme. Verujem, da kada su ovakve biografije predočene poslanicima i opozicije, da bi sasvim sigurno skratile raspravu i da da bi smo postigli jedan dobar konsenzus, verujem da će predsednici opozicije upoznati sa ovakvim biografijama u velikoj meri glasati za naše kandidate.Još jedna stvar, ja sam ovde pribeležila svašta, i kako je tekla rasprava tako se menjao tok rasprave, suština cele priče oko rekonstrukcije jeste uvođenje, kao što sam rekla, jedne konceptualno potpuno nove dinamike političkog života u Srbiji, a to jeste dakle i nestranačka ekspertska kategorija političara, a sa druge strane test odgovornosti. Ta čuvena prolazna vremena, ja se slažem, može i neki možda zanimljiviji izraz ili sintagma da se nađe, ali to jeste testiranje rezultata na određeno vreme. Zašto da ne? To će da bude reper za sve buduće u Vladi i ne samo za najviše nosioce vlasti već i za sve po dubini, dakle, od lokalnog nivoa do javnih preduzeća. Pa to je valjda dobra stvar. Ne razumem zbog čega bi trebalo kratko o tome da razgovaramo.Samo još nešto oko nekih stvari koje su predstavnici opozicije na veoma frivolan način ocenjivali ocenjivali domete rekonstrukcija ili motive rekonstrukcije i vreme i dužinu trajanja rekonstrukcije. Zaista smatram da je argumentacija bila nedovoljna, prilično neadekvatna i prilično anemična, ali to je već na predstavnicima opozicije. Kažem, volela bih da nastavimo raspravu. Zašto da ne i duboko u noć? Kakve to veze ima? Kakve su to priče o noćnim vladama? Dokle god ima tema za razgovor ova skupština može da radi. Dokle god ne kršimo Poslovnik ili nešto što bi trebalo da bude dobar manir, ne vidim zbog čega ne bismo diskutovali. Hvala.

Uvaženi narodni poslanici, predsedniče, dragi građani, Vučiću, slušam vas ceo dan danas, nema teme koju niste promašili i nema teme na kojoj niste obmanuli građane.Pre nekoliko dana samo neko je izjavio – država je prejaka reč za Srbiju i nije slagao. Srbija danas Vučiću, ne liči na državu. Posle samo godinu dana vaše prve Vlade Srbija je u potpunosti bankrotirala. Prvo politički, zatim finansijski i na kraju moralno. Nudili ste građanima bolji život. Bilo je tu velikih reči i velikih obećanja. Govorili ste da samo vi imate rešenje za Srbiju, a gde su danas ta rešenja kada stojite ispred nas i tražite podršku za smenu, bezmalo polovine Vlade, za koju ste juče govorili da je najbolja za Srbiju. Čija Čija je to odgovornost? Alise Marić ili vaša, Vučiću, koji ste birali iste te ministre pre godinu dana i ne samo ministre već i vašeg premijera?

ne po ličnom imenu. Možete sa odrednicom gospodine, kao što se mi vama obraćamo svaki put kada kažemo ili po tituli funkcije koju gospodin Vučić obavlja, ali nemojte ga nazivati imenom i prezimenom

gde je 40.000 ljudi ostalo bez posla? Slušao sam danas kako iznosite neke podatke koji nisu istiniti. Ne znam da li govore neistinu nama ili vi govorite neistinu građanima Srbije?U ruci držim Republički zavod za statistiku i podatke Nacionalne službe za zapošljavanje, jedinu međunarodno priznatu anketu o radnoj snazi u Srbiji, obe se poklapaju.Oktobar 2012. godine - 22.4% nezaposlenosti, april 2013. godine - 24,1% nezaposlenosti. Šta je sa 6% manje plata i penzije ove godine? Ko je odgovoran za to što nema ni jedne investicije i ni jednog novog otvorenog radnog mesta? Ko je odgovoran što se borba protiv organizovanog kriminala svela na puštanje preko 3000 kriminalaca iz zatvora? Ko je odgovoran što je korupcija na svakom ćošku dok vi tu borbu simulirate tako što političke protivnike mesecima držite u pritvoru?Ove rezultate nam niste obećavali pre godinu dana, gospodine Vučiću. Zašto se bojite odgovornosti? Kada se lomilo oko Kosova, podmetnuli ste Dačića. Sedi s vaše desne strane. Kada ste se zadužili četiri i po milijarde evra, rekli ste da je kriv Dinkić. Kada ga je na opšte oduševljenje građana Dačić izbacio iz Vlade, vi ste ga u tu Vladu vratili, pa ste ga unapredili funkcijom prvog zamenika zamenika premijera. Drago mi je što se igrate sa nama politike.Kada su najteži bolesnici ostajali bez lekova, a deca umirala zato što država nije imala ni vremena, ni para za njih, vi ste rekli – pa, ja ne vodim zdravstvo. Pa, vi očigledno ne vodite ništa u Srbiji. Očigledno ni za šta niste odgovorni u ovoj zemlji. Kako je onda moguće za sve da se pitate? Da li je to ta vaša odgovorna politika?U zatvor ste strpali Kolesara, ne želim da ga branim ovom prilikom, da budem sasvim jasan, zato što je na osnovu odluke Vlade, bez tendera, prodata „Železara“, a preuzeti dugovi. Pa, zar niste to vi pre mesec dana uradili sa JAT? Koliko ja znam, za razliku od „Železare“, JAT nije bio u

Znate kako vi ono pitate nas, ko je uzeo te pare? Hoćete tako i sa „Telekomom“? Da li je to ta poštena rasprodaja državne imovine koju ste tako dugo najavljivali?Gospodine Vučiću, ako ste vi nevini, a ne sumnjam da niste, zašto su onda ti ljudi u zatvoru? Ne očekujem da ćete priznati da ste krivi, zato što iz iskustva znam da neke stvari shvatate sa 20 godina zakašnjenja, ali i bez vašeg priznanja, činjenica je da je vaša prva Vlada za ovih godinu dana doživela debakl.Recite mi koji su kriterijumi za ovaj cirkus od rekonstrukcije koji traje preko šest meseci i da li ste znali da samo za vreme rekonstrukcije je 20.000 ljudi ostalo bez posla? Nikada nismo čuli zašto su ljudi smenjivani. Smenjujete ministre, a ne želite da priznate svoju odgovornost.U redu, recite nam makar zašto su oni smenjeni? su smenjeni na osnovu učinka i rezultata ili zato što više nisu u vašoj političkoj milosti?Evo, oko jednog možemo da se složimo, gospodine Vučiću, a to je Mrkonjić. Za godinu dana nije uradio gotovo ništa. Ali, kako je u Vladi ostao Velimir Ilić, koji je uradio još manje nego Mrkonjić? Kako u Vladi nije Alisa Marić, a ostao je Bačević? Da li imate kriterijume za nove ljude koje predlažete? Pa, vaš budući ministar finansija u svom prvom obraćanju javnosti, vaše ime i prezime je pomenuo preko 30 puta. Da li ga je to kvalifikovalo da uzme najvažniji resor u zemlji? Samo u jednoj rečenici je pomenuo meru koja se zove stezanje kaiša. Kakva je to genijalna mera? Bolje od toga su mogli i srednjoškolci u Srbiji da smisle. To je mogao da vam kaže i Nebojša Stefanović. Jeste Vučiću, a on je doktor.(Predsednik: Gospodine Božoviću, već sam vas upozorio da gospodina Vučića oslovljavate na pristojan način. Sledeći put kada budete to uradili, ja ću vam izreći opomenu.)Gospodine Vučiću, ako je jedini kriterijum za mesto ministra finansija Univerzitet Jejl, zašto ste pozvali nekog sa trogodišnjim osnovnim studijama, a niste, npr, Kori Udovički, koja je doktorirala na Jejlu?Da li je istina da je budući ministar privrede ove Vlade, na svom tviter profilu, javno rekao da je najveća glupost koju je čuo u svom životu ta da će Lazar Krstić biti ministar za finansije?Mi imamo bojazan da će ova vaša druga vlada, Vučiću, biti gora od ove prve.(Predsednik:

nasledili ogromno iskustvo u evropskim integracijama Vojislava Šešelja, a onda ste pozvali stranca da vam pomogne u tom poslu. U redu.Da li to košta 45.000 evra mesečno? li to košta 45.000 evra mesečno? To je pola miliona evra godišnje. Ko će to da plati? Građani Srbije.Zašto bi građani Srbije plaćali vaša neznanja, mogla je da vas besplatno savetuje Milica Delević.

Gospodine Vučiću, sve dok u zatvoru budu sedeli profesori univerziteta poput Saše Dragin, a na slobodi budu bili kriminalci i vođe navijača, nema sreće u ovoj zemlji, sve dok budu Milice Delević izlazile iz Srbije, dok budete vi i vaša stranka blatili dr Bojana Pajtića, mr Dušana Spasojevića, prof. Mićunovića, Božidara Đelića, a u Vladi vam sedeli Bačević, Mirović, Velimir Ilić, Vulin i Milanka Karić, ni jedan jedini korak Srbija neće ići napred, gospodine Vučiću.Često vas porede mediji koje vi kontrolišete, koji postoje da bi svako jutro mogli da pogledate i da pročitate koliko ste lepi i pametni i koliko vas Srbija voli.Često vas u poslednje vreme, onako između redova upoređuju sa Zoranom Đinđićem, pa sam hteo da ovu priliku iskoristim, da poslednji put razgovaramo o tome i da stavimo tačku na tu temu.

znao je da se Srbijom ne vlada, nego da se Srbiji služi. U njegovoj Vladi gospodine Vučiću, nisu sedeli stečajni upravnici i nisu se pitali stranci, a kakva je to Vlada gde su vaši kadrovi odreda onih koji manje znaju ili koji su manje stručni nego vi.Da li se to bojite boljih od sebe ili zaista čvrsto verujete da u Srbiji ne postoji niko ko je pametniji i sposobniji od vas.

Ako gospodine Stefanoviću niste to primetili iz načina izlaganja, a namerno nisam želeo ništa da vam kažem, primetila je cela Srbija, to govori više o vama nego o meni.Što se tiče podataka o kojima ste govorili, zbog građana Srbije, a mislim da je to veoma važno, da na to ukažem, gospodin Božović, neću ga nazivati imenom, pošto nismo ni na koji način … Nemojte da dobacujte, nemojte da vičete i nemojte da pretite s mesta. Već ste dovoljno radili i govorili u toku vašeg primitivnog izlaganja.Dakle, rekli ste da smo mi izbacili porodicu gospođe Delević iz zemlje. Istine radi, sram vas bilo gospodine Božoviću što takve stvari govorite. Mi smo joj dali posao u IBRT uz moj potpis. Uz moj potpis je dobila posao u IBRT. Sram vas bilo ja sam je predložio za ministra u ovoj Vladi. Ja sam potpisao preporuku Vlade Srbije da bude deo IBRT jer nije mogla da bude to. Ja sam tražio da bude ona a ne Radovan Jelašić iako je gospodin Dinkić insistirao da bude gospodin Jelašić. Vi meni danas to govorite, na kakve ste go grane spali?Ovde kažete – Republički zavod za statistiku. Poštovani građani Srbije, evo Republički zavod za statistiku da vidite ko govori istinu. Pročitaću vam svaku brojku. Izvukli ste sa sajta, pogledajte i sa čijeg sajta ste izvukli. Nemojte molim vas. Evo vam precizni podaci poštovani građani Srbije.

i drugi neobrazovani ljudi zauzeli dizgine vlasti, onda smo dobili sledeće. Godine 2009. izgubili smo 110.000 zaposlenih, 2010. godine – 96.000 zaposlenih, 2011. godine – 50.000

draga.Neću da govorim zbog kojih poslova se vi tu nalazite. Vi se, gospodine Božoviću, nalazite na čelu beogradskog ogranka DS. To je sramota za tu stranku. Nekad je ta stranka imala najumnije ljude u Beogradu na svom čelu. Nekada su najumniji ljudi vodili tu stranku.

glasa.Dakle, precizno da navedem tačan podatak. Od 2008. godine, kada je bilo 14,81% nezaposlenih, došli smo do 2012. godine, kada je bilo 25,91% nezaposlenih.Što se tiče kriminalaca, kriminalci sede u zatvorima ili se nalaze neki da neki ne na optuženičkim klupama. Biće ih još. Naravno. Za razliku od perioda kada su kriminalci na različite načine upravljali ovom zemljom, odlučivali o njenoj sudbini i određivali njenu sudbinu. To vreme da kriminalci upravljaju ovom zemljom, a voleli biste da se to vreme vrati gospodine Božoviću, nikada se više neće vratiti. To je stvar koju vam garantujem.Kažete – što niste zvali Kori Udovički? Moram da vas razočaram, jesam. Sutra Kori Udovički dolazi kod mene, treba da nam izloži plan i strategiju za narednih pet godina.Želim

da vam kažem još nekoliko stvari, vi kažete – mediji koji pod mojom kontrolom govore lepo o meni. Moram da vam kažem pa nije profit, ili moja zarada, ne meri se stotinama miliona, nego vašeg predsednika i nisam ja to ni na sekundama ni na stranicama zarađivao novac, već neki drugi. Izgleda da ste pomešali o kome je reč, gospodine Božoviću.A način na koji mi se obraćate, pokušavajući da me izvedete iz takta, da reagujem onako kako bi reagovao svaki normalan čovek, pokazuje da ne poznajete dobro činjenicu, da postoje ljudi koji razmišljaju o Srbiji i koji neće reagovati emotivno. Koji neće reagovati, čak i onako kako bi svaki normalan i častan čovek reagovao, zato što moraju nekada i svoju sujetu i svoj karakter i svoju ljudskost da pobede i da reaguju u skladu sa interesima ove zemlje.To što ste pokušali da me isprovocirate, da se ponašam primitivno, da se ponašam onako kako ste se vi ponašali, moram da vam kažem da ste mnogo pogrešili i da niste uspeli.

Vi gospodine Božoviću ili ne umete da brojite, ili ne volite da govorite istinu, treće ne postoji. Dakle, slučajno 2.000 ljudi je više zaposleno, ali vi to ne umete da pročitate čini mi se, ili vam neko to ne ume da pročita.Što se tiče gospodina Guzem Bauera, nemojte da izmišljate da Vlada Srbije plaća 45.000 mesečno i još jedanput vam kažem ne znam kako vas nije sramota, sramota, plaćaćemo 1.900 evra na mesečnom nivou, sram vas bilo 45.000 i 1.900, pa pogledajte, kako vas nije stid, kako vas nije stid, pokazaću vam sve ugovore koje ćemo da imamo i sve ćete moći da vidite, a taj Guzem Bauer je dolazio na vašu promociju gospodine Božoviću, dok je mislio da je Demokratska stranka normalna stranka i podržavao je, ali izgleda više neće čovek da sarađuje sa Demokratskom strankom, nego hoće sa nekim drugim ljudima. Tada je bio najbolji čovek na svetu, najuspešniji premijer u Evropi, a izgleda više nije. Ja mislim da je bio dobar premijer Austrije. Mislim da je uspešan čovek.Kao što vidite, sve vaše brojeve sam demantovao, sve vaše brojeve sa lakoćom pobedio, jedino što ne mogu da pobedim kod vas gospodine Božoviću i time se ponosim, to je vaše nevaspitanje i vaša nekultura. Hvala vam najlepše. Poslovniku Janko Veselinović. Poštovani predsedniče Skupštine, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, smatram da ste, gospodine Stefanoviću povredili član 106. Poslovnika. Vi ste procenjujući izlaganje gospodina Božovića izrekli dve opomene. Mogu sa tim da se složim i da se ne složim, ali ja nemam pravo da procenjujem vaše odluke.Međutim, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Vučić, je rečnikom koji nije koristio gospodin Božović istina, kažem ne bih hteo da ulazim u vaše procene, rečima „primitivno, neobrazovano, stid, sramota“ direktno se obraćajući poslaniku, povredio ugled Narodne skupštine i smatram da nije doprineo jednoj raspravi koja ide ka smeru da da ponekad druga strana koja ima možda malo više iskustva političkog i poziciju u državi, ipak pokuša da, kako je rekao, se ne iznervira.Ne samo što se iznervirao, nego je povredio Poslovnik, a vi ste to, gospodine Stefanoviću, bili dužni da sankcionišete i pretnju koju je vama usmerio, nije samo vama, nego Narodnoj skupštini i svim narodnim poslanicima i građanima Srbije koji nemaju demokratsku vlast više. Hvala. da vam kažem, nisam doživeo bilo čiju izjavu ovde kao pretnju niti bi bilo šta slično bilo i moguće u ovom domu, niti je to bilo ko rekao, ali mislim da rasprava može da se vrati na normalan ton, ali vi morate da se setite izlaganja vašeg poslanika koje je bilo takvo da sam ja trebao možda i ranije da izreknem neke mere.Međutim, hteo sam da dozvolim demokratski dijalog i naravno da predstavnici opozicije imaju više razloga u ovom parlamentu da kritikuju, ali kada to čine normalnim tonom i kada je ta diskusija pristojna i uljudna, onda nema potrebe za bilo kakvim reagovanjem. Međutim, kada to nije, onda nažalost moramo da posegnemo i za nekim disciplinskim merama.Reč ima gospodin Vučić. Izvolite. **Aleksandar Vučić** Želim da ukažem građanima Srbije na jednu stvar, to ko se iznervirao videli su dobro i ko je govorio istinu, videli su građani dobro iz podataka koje sam izneo. Sada vas pitam, pokažite mi to kako se 45.000 evra plaćaju Guzem Baueru? Pokažite mi 45.000 mesečno, ne godišnje, nego mesečno mi pokažite…(Balša

a svakojakih je gluposti bilo i svašta smo slušali svi i radili ponekada. Ovo što vi radite, to nema nigde nikakvog smisla.Reči koje sam ja izgovorio su pristojne reči pristojnog i uzdržanog čoveka. Ja ne želim ni da pokušam da vam pročitam samo sadržaj poruka koje sam od pristojnih ljudi dobio, šta bi rekli i šta bi sve odgovorili. Trudio sam se argumentima, od Milice Delević, Ružicu Đinđić i ostale nisam hteo da pominjem jer nikada ja nisam sebe poredio sa gospodinom Đinđićem niti mi pada na pamet, pada na pamet, to je bila jedina stvar o kojoj nisam hteo da govorim, o svemu ostalom sam govorio.Zašto se javio? Ovde se danas pokazalo sve ono što sam ja govorio pre dva dana, kada sam vam ukazao na to o kakvom planu je ovde reč. Ja sam tada građanima Srbije rekao – neke biti tema ni Vlada Srbije, neće biti tema ni moj kolega i prijatelj, gospodin Dačić, jedina tema biće Aleksandar Vučić. U ovom trenutku im ja nešto više smetam, smetam im zato

i zato što njihove firme ne mogu da zarađuju milijarde, kao što smo juče zarađivali. Zato njima smeta u ovom trenutku ja, sutra će im smetati neko drugi.Moram da vam kažem, nadam se da ćete me razumeti, rado bih ostao u ovoj raspravi, vratiću se za jedno sat vremena, imam sastanak sa francuskim ministrom, nadam se da mi dozvoljavate, gospodin Dačić će biti ovde, želim samo da vam kažem, ponosan sam na ovaj tim ljudi koji ste toliko napadali i prozivali, ali da vi sebi dozvolite da napadnete Lazara Krstića i da vi govorite o njegovoj stručnosti, vi, gospodine Božoviću da govorite o nečijoj stručnosti ili o stručnosti Lazara Krstića, vi da govorite o tome?Moram tome?Moram jednostavno da kažem da se pitam da li iko u ovoj zemlji može kada to čuje iz vaših usta, a da se gorko, veoma gorko ne nasmeje. Lazar Krstić biće uspešan ministar finansija, a vi nikada nećete biti blizu Lazara Krstića ni po čemu, pogotovo ne po znanju i obrazovanju. Hvala vam najlepše.

Gospodine predsednike, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Vučiću, žao mi je što izlazite, ali neke stvari moraju da se razjasne ovde.Gospodine predsedniče,

već ćete vi na početku reći šta je povreda Poslovnika, šta sam ja učinio, a neka druga stanka. Šta sam ja učinio da povredim Poslovnik? To je suština.)Dopustili ste da se potpredsednik Vlade uvredljivo izražava o narodnim poslanicima, da preti, da vređa. Da li je to malo? Da nije DS kriva što nemate sposobnosti da odgovorite na današnje probleme? Mi tražimo odgovornost za poljoprivredu, za obrazovanje, za privredu. Nemate rešenje. Umesto toga dobijamo uvrede, pretnje. Nije DS kriva. Balša Božović je završio isti fakultet kao i Aleksandar Vučić, ali mi nikada nećemo biti opozicija onakva kakva ste vi nama bili, ne mislim na vas lično.

Molim samo za malo tišine i da mi to ne uzmete kao vreme dok se ne umiri sala.Gospodine predsedniče, smatram da ste povredili član 109. Poslovnika, jer član 109. je jasan kada može da se izrekne opomena narodnom poslaniku.Nisam siguran da je bilo osnova ni po jednoj alineji iz člana 109. da se izrekne opomena. Ukoliko ste izrekli opomenu, bilo bi dobro i da ste rekli o kojoj alineji se radi, jer tada bi apsolutno videli da postoji neravnopravan odnos predsedavajućeg, odnosno predsednika Skupštine prema učesnicima u raspravi.Činjenica raspravi.Činjenica je da na osnovu člana 116. Poslovnika odredbe ovog Poslovnika o redu na sednici Narodne skupštine primenjuje se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Nije isti odnos prema narodnim poslanicima i drugim učesnicima između ostalog prema prvom potpredsedniku Vlade.Upravo zbog toga smatram da ukoliko neko pominje ono što se tiče privatnog života, činjenica i ocene koje se odnose na privatni život drugih lica, i predsedavajući ne postupi saglasno članu 109. prema drugim učesnicima, a govorilo se o navodno neobrazovanim ljudima koji su diplomirani pravnici. Između ostalog, pominjući druge ličnosti, nije bilo pominjanja za druge osobe, između ostalog i gospodin Đilas. Upravo zbog toga, ukoliko imamo jedan tretman prema jednima, a drugi tretman prema drugima, ne može biti govora o poštovanju Poslovnika. Malopre sam se javio. Izvinjavam se što nisam bio prisutan u popodnevnoj raspravi. Hteo sam da reagujem na jedan deo izlaganja koji sam malopre čuo. Mislim da nije dobro, bez obzira na pripadnost različitim političkim strankama, vlasti ili opozicije, da ovde u Skupštini govorimo da Srbija ne liči na državu. Mislim da je to štetno za sve nas, da to nije dobro, zato što mi se čini da se danas jedino loše govori o Srbiji u samoj Srbiji.Ne kažem da je idealno, ali ako nismo svesni da smo napravili veliki iskorak u tretmanu Srbije, poimanju, imidžu Srbije u Evropi ili u svetu, onda nemamo u vidu argumente sa kojima se susrećemo, nego se pre svega bavimo međustranačkim nadmetanjima. U tom smislu, ne mogu da prihvatim tu formulaciju da je Vlada doživela debakl. Upravo ova Vlada je ostvarila možda najveći uspeh u poslednjih 20 godina, a to su – otpočeli smo pregovore o članstvu u EU.Slušajući neke od ovih argumenata, čini mi se kao da je Vlada Srbije sada dobila sankcije. Čini mi se kao da smo sada u najgoroj mogućoj situaciji, što objektivno ne odgovara međunarodnom položaju Srbije. Jeste teško, jeste da danas bijemo bitke, ali imamo više šansi da te bitke dobijemo. Evo danas, juče, prekjuče, borimo se, kada kada je o lokalnim izborima, da na KiM oni budu, što se tiče izbornog materijala, statusno neutralni. Imamo na našoj strani neke države za koje ranije nismo mogli da kažemo da će pritisnuti Prištinu u tom smislu.Zato, bez obzira na sve, zamolio bih da kada govorimo, imamo u vidu da ovo što mi ovde govorimo gledaju i predstavnici drugih država. Ne treba loše govoriti o svojoj državi, bez obzira ko je na vlasti.Moram da kažem da je ovo najduža rasprava o jednoj vladi u istoriji višepartijskog sistema, ja mislim. Traje tri dana. Ovo je treći dan. Znate da smo vlade birali u toku jednog ili dva dana i nikakav problem nije sa našeg aspekta da traje onoliko dugo koliko ima prijavljenih diskutanata, ali bih vas zaista molio da se vratimo na temu, da možemo da danas završimo taj posao, da bi praktično od sutra Vlada Srbije mogla da radi u punom kapacitetu. Hvala.

parlamentarne većine ili sa strankama koje čine koalicionu Vladu oko načina na koji ćemo voditi diskusiju. Mi vrlo svesno želimo da dopustimo drugim poslanicima da učestvuju u ovoj raspravi. Ne javljamo se po Poslovniku, osim u onim situacijama u kojima smo prinuđeni.Slažem se sa tim da predstavnici Vlade koji mogu da učestvuju u raspravi i treba da učestvuju i učine je svojim stavovima konkretnijom i obziljnijom. Zamolio bih vas da razgovarate sa predsednikom Vlade oko načina na koji on koristi to svoje pravo, jer konstatacijama da ovde kroz raspravu mi loše govorimo o Srbiji, treba dati drugačiji kontekst.Slažem se da to ničemu ne vodi, ali ako se uporedite sa nečim, onda se određujete u odnosu na ciljeve koje ste kao vladajuća većina ovde u parlamentu pred sebe postavili pre godinu dana. Nema smisla vrednost ove Vlade dokazivati kroz činjenicu da je ona dobila, to nas vređa, to nas vređa, datum početka pregovora sa EU 2013. godine, a ne recimo naša Vlada 2001. godine.Mi smo 2001. godine bili u stanju neproglašenog rata, zbog toga što smo želeli Srbiju u Evropi, a prepreka su upravo bile uglavnom stranke koje danas prihvataju tu našu politiku.Dakle, prosto obavite, ako su potrebne neke konsultacije, slažem se da su ljudi umorni,

Da ne bi sada sebe tražili u svakoj konstataciji opozicije, neka ona bude konkretna. Ako ne bude konkretna ući ćemo u tok rasprave koji vam neće prijati.

tako nam je kako je, i videćemo kako će to biti u budućnosti, da li će imati neke posledice.Nažalost nemam puno vremena, našoj poslaničkoj grupi ostalo malo, te ću pokušati da sve ono što sam htela da kažem, kažem malo brže.Pre svega, i po mom mišljenju, rekonstrukcija Vlade je trajala predugo. To je po mom dubokom ubeđenju jedan luksuz koji mi sebi nismo smeli dozvoliti, s obzirom na ekonomski i socijalni momenat u kome se naša država nalazi.Takođe ni posle tri dana rasprave meni uopšte nije jasno koji su kriterijumi bili za ostanak, odnosno odlazak pojedinih ministara. Ovo nije samo jedno retoričko pitanje. Zaista mislim da je to vrlo bitno pitanje, jer će u krajnjoj liniji i ono da opredeli i rad odnosno odgovor na to pitanje će opredeliti rad i budućih ministara.Htela sam i da odgovorim gospodinu Vučiću, na žalost on sada nije ovde, ali me to ne sprečava da mu kažem - da, gospodine Vučiću, u Srbiji se danas živi izuzetno teško.Kao što znate, ja dolazim iz sindikata. Nemam potrebe ni za politikanstvom ni za patetikom. Nemam potrebe i ne želim da kažem da je ova Vlada kriva za stanje i radnika i građana, ali želim da kažem da su sve one prethodne politike veoma loše i veoma pogrešne koje mi imamo proteklih decenija, dovela je do toga da mi nažalost danas u Srbiji imamo milion nezaposlenih. Na jednog zaposlenog zaposlenog imamo jednog penzionera, imamo pola miliona ljudi koji rade u javnom sektoru i državnoj upravi i nažalost tek svaki 24-ti zaposleni je neko ko je proizvodni radnik.Ne radnik.Ne znam da li vi znate ali ovaj podatak nas Srbiju svrstava u nerazvijenu Afričku državu. Mi smo država u kojoj su najniže zarade u okruženju, u kojoj su minimalne zarade ubedljivo najniže.

2014. godine, i mi smo država u kojoj isti ti zaposleni nemaju zdravstveno osiguranje. Neću da vas zamaram, jer zaista to nije prijatno i to jeste verovatno za većinu smorno, ali ja sam pre nekoliko dana bila sa tim radnicima, bila sam u Rakovici,(Predsednik: Samo vas molim da završite pošto ste već 40 sekundi prekoračili vaše vreme.)Želim samo da kažem da je situacija loša. Situacija zahteva reforme. Suštinske reforme, to možda nije logično da ja kao neko ko dolazi iz sindikata govorim,

Uvaženi predsedniče, poštovani članovi Vlade i kandidati za buduće ministre, dame i gospodo narodni poslanici,

nešto više o onom ekspozeu premijera Dačića koji se tiče ravnomernog regionalnog razvoja. Naime, u tom ekspozeu je, rekao bih stidljivo, to pomenuto, a ja smatram da je to suština budućeg razvoja Srbije jer ako razvijamo sve delove Srbije biće bolje i celoj državi.U toku jutrošnje rasprave nekoliko kolega iz Novog Pazara iz drugih političkih partija je napomenulo neke probleme koji se tiču Sandžaka odnosno, kako neki kažu, Raške oblasti, mada se ta dva termina ne odnose baš na istu teritoriju. bih da se te opštine mogu i nazvati opštine Jugozapadne Srbije. Nije primarno koji termin koristimo, već kako se odnosimo prema problemima, nagomilanim u tom regionu.Istine radi treba biti pošten i reći da te probleme nije proizvela ova vlada, da su se oni gomilali u prethodnim godinama i da su kulminirali u mandatu prethodne Vlade i oni poslanici koji su o tome govorili trebali su da kažu i to. pre godinu dana kada je ova vlada prvi put ovde tražila poverenje i kada sam i tada kao što ću i večeras dati podršku i rekonstruisanoj Vladi premijera Dačića, tada nisam govorio o ovome, ali smatram da nakon godinu dana i pogotovo nakon rekonstrukcije, a za koju mislim da će biti uspešna i da će rekonstruisana Vlada dati još bolje rezultate. Treba takođe biti pošten i reći bez obzira da li neko pripada poziciji ili opoziciji, da nije istina da se nije ništa promenilo na bolje. Dugačak je spisak ako bismo sada nabrajali u čemu je sve ova vlada napravila napredak, ali ipak to nije dovoljno.Sa pozicije regiona iz kojeg dolazim moram da kažem da je npr. u infrastrukturi stanje asfaltiranosti puteva svega 30% od proseka u Republici, da je privredna aktivnost praktično zamrla i da realnog sektora praktično i nema, da da pod hitno u vrhu Vlade sa najvišeg nivoa, predsednika Vlade i posebno prvog potpredsednika Vlade, obzirom da kadrovi SNS pokrivaju te resore koji se bave time, se mora najozbiljnije povesti računa o ovome, a ne da ovakve rasprave prođu i da poslanici iz regionalnih stranaka i manjinskih stranaka dobiju pet minuta da kažu šta imaju i da se nastavi sve po starom i da se problemi i dalje gomilaju i stavljaju pod tepih.Dakle, neophodno je pothitno da se svi, bez obzira kojim strankama pripadamo i koje smo nacije, a dolazimo iz tog regiona, uključimo i da sa vrhom formiramo neku radnu grupu, koja će ozbiljno i sistematski raditi, jer su problemi u Sandžaku bremeniti, u takvom haotičnom stanju, kada imate prosek u tom regionu preko 60% nezaposlenosti, kada mladi ljudi, da nije bilo zapada i odlaska na privremeni rad u zapadne zemlje, praktično bi u tom regionu vladala glad da nije bilo zapadne Evrope.Ako sada ponovo budemo odlagali te probleme i ništa ne budemo ozbiljno uradili na tome, mislim da onda nije ni čudo što se ne zna ni ko se bavi politikom u tom regionu, ni ko se bavi verskim pitanjima, a ako dodamo na to da osnovno ustavno načelo ravnopravne zastupljenosti nacionalnih manjina u državnim organima, pogotovo u policiji i pravosuđu, je i dalje izuzetno drastično na štetu bošnjačkog naroda i da stalno u svim kampanjama sve stranke, koje traže bošnjačke glasove, to obećavaju, a da nakon formiranja vlade se malo šta radi na tome. Mislim da ćemo samo produbiti te probleme i da ćemo dati prostor raznim ekstremistima za koje onda nije ni čudo što pokušavaju da koriste te realne probleme i na svaki način pokušavaju da destabilizuju to područje i, da tako kažem, anuliraju sve ono što smo godinama svi dobronamerni ljudi, predstavnici tog regiona pokušavali ovde da uradimo i u parlamentu i u na ograničenost vremena i da je poslanička grupa SNS bila krajnje korektna i da su neki poslanici odustali od diskusija da bih ja mogao da govorim, neću danas više o ovome govoriti, jer očekujem da na drugi način razgovaramo i sa premijerom i prvim potpredsednikom Vlade i drugim ministrima, naravno.Još jednom kažem da će Bošnjačka narodna stranka podržati ovu rekonstrukciju i da ćemo u danu za glasanje, nadam se večeras, glasati. Očekujemo da će ova vlada ispraviti sve greške prethodnih vlada i da će posvetiti dužnu i ozbiljnu pažnju o ovom regionu. Hvala vam na pažnji. Poštovani gospodine predsedniče, uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ovde hor već cupka, garda je spremna, protokol pripravan, svečanost samo što nije počela, te u ovoj završnoj besedi neću ometati to svečano raspoloženje, već sasvim suprotno, kao poslednji u nizu govornika, ispred poslaničke grupe URS, želim jednim konstruktivnim diskusionim prilogom, možda malo i savetodavnog karaktera, da zaokružim onu besedu koju je ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe, gospodin Predrag Marković, započeo na početku ovog izlaganja.Počeću prisećanjem jedne anegdote iz života blaženopočivšeg episkopa šumadijske eparhije, preosvećenog vladike šumadijskog Save, koji je bio izuzetna ličnost, ne samo po svojoj arhijererskoj službi, po činjenici da je bio vrsni liturgičar i profesor univerziteta, ne samo Teološkog fakulteta, nego i na Pravnom fakultetu je predavao kanonsko pravo i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Njegova tananost je imala prema anegdoti jednom priliku da za potrebe objašnjavanja sveštenstvu ustrojstva Srpske pravoslavne crkve, da se poslužim metaforom, Hristos je elektrana, mi vladike smo dalekovodi, a jedan je od sveštenika upitao – preosvećeni, a šta smo mi sveštenici tu? A, on kaže – e vidiš, taman ste bandere.Mislim da razumete da tu uvredljive namere nije bilo, da njegovo preosveštenstvo to pastirski revnuje i brine o sveštenstvu i ne vređa nikog, te se nemojte ni vi uvrediti, kada ja „mutatis mutandis“ u istom primeru, zamenivši ono šta se čime može zameniti, kažem – građani Srbije i njihova volja su elektrane, mi narodni poslanici smo dalekovodi,

odgovornosti koja prevazilazi vaše mogućnosti.Ovo naročito govorim kandidatima za ministre u Vladi Republike Srbije, koje posebno pozdravljam u ime poslovničke grupe URS i čestitam im, naročito onima koji nemaju političko iskustvo i političku biografiju, koji svojim ekspertskim pozivom u ovu Vladu potvrđuju

pravo.Srbija je država u kojoj postoji ozbiljan dualitet između realne društvene moći i državne i političke vlasti. Sa druge strane, Republika je uglavnom idealitet u ustavno-pravnom korpusu koji realno postoji u državnim institucijama i nadamo se nečem više u izvornoj državotvornoj volji građana. Stvarno ćete je potvrđivati i stvarati vi, ako ne prihvatite ono što mediji i lakomislena javnost od vas očekuju. Traže se rezultati.

već i put dolaženja do tog rezultata je jednako bitan, pa se posvećenost pozivu i zadatku često u temelje Republike ugradi značajnije i dugotrajnije nego efekat koji ima političku cenu. Računajte na Narodnu skupštinu i našu poslaničku grupu, kao mesto u kojem ćete jedino u svim mogućim svetovima moći da se obratite građanima Srbije. **Nebojša Stefanović** Reč ima Dame i gospodo, uvaženi poslanici, predsedniče Vlade, od trenutka kada je pomenuta rekonstrukcija, još maja meseca, uporno sam se trudio da odgonetnem odgovore na logična pitanja na zdravo razumske nedoumice koje su proisticale iz svih izjava predstavnika vladajućih stranaka u rekonstrukciji, u to vreme, uključujući i URS. Te nedoumice i danas u ovoj sali nisu razrešena pitanja koja lebde u vazduhu i dalje su bez odgovora. Zašto pravite rekonstrukciju i da li je ona programska, personalna ili zato što se loše radilo u najboljoj Vladi u istoriji Srbije?Po vašim rečima, ovo je najbolja Vlada, po istorijskoj ulozi, od Praviteljstvujuščeg sovjeta serbskog iz 1805. godine vožda Karađorđa i prote Matije Nenadovića. Samo što se tadašnji Sovjet borio protiv okupacije svoje teritorije i pravio upravu kada je oslobađao teritoriju, a vi ste na svojoj okupiranoj teritoriji, KiM, dozvolili da stranci i Albanci naprave svoju državu i svoju upravu na našoj teritoriji. To je ozbiljna razlika i teško da možete da budete najbolja Vlada od Praviteljstvujuščeg sovjeta ili od bilo koje druge vlade. Pristali ste na nešto na šta druge vlade nisu pristale, odnosno Vlada Vojislava Koštunice. Za demokrate nisam siguran da li bi pristale.Ako je tako dobra ova vlada, zašto je menjate? Ako nije, kažite nam konačno čime niste zadovoljni? Mi još uvek nismo čuli čime niste zadovoljni. Jedina dobra stvar, možda jedina dobra stvar koju smo mi podržali je borba protiv korupcije. To je politička volja da se sa tom borbom krene tamo gde se stalo 2007. godine. Posebne pohvale u toj borbi treba dati policiji, onim ljudima koji su najodgovorniji, a to je direktor policije Veljović i načelniku KP Miloviću, koji su tu još iz vremena Vlade Vojislava Koštunice i ministra Jočića, koji su na to mesto došli kao stručni, nepolitični ljudi, koji su do dan danas ostali osnova borbe protiv korupcije.Odgovor na pitanje zašto menjamo pojedine ministre nismo dobili. Da li Dinkića menjate zbog lošeg budžeta, loše ekonomske politike, poreza na okućnice, štale i ostale stvari oko kuće, loše privredne politike, loših subvencija ili zbog stranačkih sukoba? Donekle ste danas otkrili tajnu da ste nezadovoljni ekonomskom politikom i da je on sve radio na svoju ruku, ali to nismo do danas čuli. Da li ministra Mrkonjića menjate zbog 9,2 km autoputa prošle godine, što je najlošije u Evropi, gde je prosek 40 km, ili ministra Mrkonjića menjate jer ima slabija leđa u SPS? Kažite nam zašto ga menjate. Rekli ste da Žarka Obradovića menjate, pažljivo sam naterao sebe juče da slušam intervju, zbog toga što je politički neodrživo posle pada male mature da on ostane i dalje ministar.Od rekonstrukcije ste amnestirali predsednike stranaka u Vladi, i ta činjenica nama govori da ova rekonstrukcija nije temeljna i nije u skladu sa rezultatima rada u pojedinim ministarstvima. Mi nismo zadovoljni radom ministra Krkobabića. On je za ovih 13 meseci jednom udostojio Skupštinu da dođe, i to na resorni odbor. Nismo zadovoljni što nemamo plan, što nismo dobili program zaštite standarda najugroženijih kategorija građana u Srbiji, što nikada u Skupštini niko na tu temu nijednu reč nije rekao. Bilo je dva budžeta i dva rebalansa, a reč nismo čuli na tu temu.Pri po mom skromnom uverenju, uz izvinjenje sedim glavama koje sede ovde i koje nas gledaju, pored njih, najugroženija kategorija stanovništva u Srbiji su oni mladi ljudi koji nemaju posao i koji nemaju nadu da će taj posao dobiti u dogledno vreme, koji čekaju upravo te penzije da bi od njih mogli da žive, da bi od njih dobili neki džeparac i da bi od njih možda mogli da plate neku kiriju za neki stan. Najugroženija kategorija su oni mladi ljudi koji do 35 godine žive sa roditeljima i spavaju sa braćom ili sestrama u sobi, koji nemaju posao. To su ljudi o kojima mi treba da brinemo i to su oni koji su najugroženija kategorija. Zato treba imati u vidu na koji način ćemo se odnositi prema tim problemima.Zato ovu rekonstrukciju treba nazvati pravim imenom, a to je da je ona krajnje personalna, da ona nije ni programska, da ciljevi su ciljevi ove rekonstrukcije da se nastavi kontinuitet sa politikom koja je vođena u ovih 13 meseci. Vi ćete umesto Mlađana Dinkića da uvedete Lazara Krstića koji će još doslednije da nastavi da sprovodi ono što je Mlađan Dinkić mislio. Zato što Lazar Krstić nije političar, on je kao stručnjak došao, a Mlađan Dinkić je ipak bio političar i mislio je na neku politiku. i oko toga nemate saglasnost u Vladi.Ova rekonstrukcija će biti samo nastavak jedne politike koja je vođena u svakom pogledu u ovih 13 meseci, i prema EU i ekonomska politika. U ovom trenutku mi ne možemo da očekujemo i nismo čuli u vašem ekspozeu odgovore na pitanja koja su jako bitna za Srbiju, a to je – šta je sa „Sartidom“? Kako ćete rešiti problem „Sartida“? Jednom ste pomenuli da je to još jedna od avantura Mlađana Dinkića. Kako ćete rešiti taj problem? Šta je sa nagomilanim problemima u privredi? Da li imate neki konkretan odgovor? Ništa nismo čuli.Zato

i da je važno ostvariti bar jedno od načela iz vašeg izvornog ekspozea, a to je da je naš najveći i najteži problem sa kojim se suočavamo demografsko pitanje, zaustavljanje biološkog pada, izumiranja nacije i stvaranja uslova za porast životne snage naroda, i to u sklopu sa najugroženijom kategorijom stanovništva, koji su mladi ljudi, koji su prinuđeni da gledaju rijaliti šou jer nemaju posao, nemaju nikakvu perspektivu. To je ono što je najvažnije za nas iz DSS i zato očekujemo od vas,

da preduzmete nešto i po pitanju reforme penzionog sistema, reforme zdravstva i da vidimo na koji način ćete rešavati probleme. Te odgovore danas nismo dobili. Očekujem da ćete u nekom doglednom vremenu doći ovde kada bude rebalans budžeta i da ćete nam dati odgovor bar na jedno konkretno pitanje. Hvala. Izvolite. **Janko Veselinović** Poštovani predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, već treći dan, istina, raspravljamo o rekonstrukciji Vlade. Ušli smo opet u noć, ali imali smo raspravu koja je na momente bila i žestoka. Naravno da su dve stranke – SNS su dve stranke – SNS i DS razmenjivali argumente. Rekao bih da je odgovornost na vlasti da omogući i da čuje kritiku koju joj opozicija upućuje i da to ne doživljava kao izliv mržnje ili nekog drugog osećanja koje u politici ne bi trebalo da bude bude uopšte epitet.Pošto se glavna vladajuća stranka često vraćala u prošlost, ja sam jednom i rekao da ne bih želeo da razgovaramo o prošlosti, o našoj savremenoj istoriji, a uz to je SNS bežala od sadašnjosti, ja ću se vratiti osam vekova unazad. Možda bi bile poučne reči Teognida Megarina, koji je, kada je shvatio u kom stanju se nalazi njegova država Polis, koju je ocenjivao kao izigravanje svih principa dobre i odmerene vladavine, rekao, odnosno napisao i sledeće: „Oni koji su na vlasti su ostrašćeni i zaslepljeni, a naš narod i dalje sa naivnošću u demokratiju gleda. Nikada ni sanjati nisam mogao da će država svoju sudbinu poveriti u ruke njihove“. Nažalost, mnoge od ovih reči koje je Teognid tada napisao, odnosno izgovorio mogle bi biti odraz i sadašnjeg stanja u Srbiji, kao da je sedeo pre jedan sat u ovoj sali.Nažalost, najmanje smo čuli od predstavnika vlasti šta ova vlada namerava, kakav plan ima za izvlačenje Srbije u krizi u kojoj se nalazi, bilo krivicom sadašnje vlasti, bilo krivicom možda i prethodne vlasti. Ali, gospodo, vi ste već 13 meseci na vlasti.Izlaganje, koje smo juče čuli, odnosno u subotu, od gospodina Arsića, kao ovlašćenog predstavnika SNS, ticalo se pre svega prethodne vlasti, vlasti u kome su i sadašnji sadašnji stubovi koalicije bili. Međutim, kako biti politički korektan i ne upuštati se u jalove rasprave, koje je ponekad pozicija nametnula? Kako biti korektan prema ministrima koji treba da u narednom periodu obavljaju tu funkciju, od kojih neki imaju političkog iskustva, a neki ga i nemaju?Možda bi mogao na sličan način, kako su neki poslanici govorili, da kažem da neki politički predstavnici koji ulaze u Vladu nemaju dovoljno profesionalnog iskustva i da im je jedina referenca stranačka biografija. Teško bi mi bilo suditi o budućim ministrima koji su nestranačke ličnosti, kako će oni teško breme koje im ostavlja prethodna, ali Vlada koja se rekonstruiše, i da li će uspeti da se izbore sa tim problemima? Ne bih želeo da iščitavam njihove biografije i da sudim na bazi toga.U svakom slučaju, tu ima ličnosti koje bi u jednoj Vladi u kojoj bi postojao tim i u kojoj bi postojao selektor, bili dobri timski igrači. Ima tu kolega koje rade sa mnom na fakultetu i znam da su vrlo kvalitetni i posvećeni svojoj struci. Međutim, bojim se da selektori nisu bili na visini zadatka do sada i da se odmah razumemo, većinu ove Vlade i do sada i sada čine ministri SNS.Selektor te SNS.Selektor te ekipe je bio gospodin Vučić i nije moguće da nije odgovoran za činjenicu da veći deo te ekipe menja. Dakle, po svemu sudeći, da je pogrešio prilikom izbora ministara koji će voditi ovu zemlju. Voleli bi da u ovom sadašnjem trenutku ne greši i da pokuša da ispravi ono što su prethodni ministri loše uradili.Neću dugo, još jednu minutu, ali moram navesti da je ostavljeno veoma loše stanje. U zdravstvu, nedostatak lekova, stentova, osnovne opreme. U školstvu, u nauci, gde je stanje takođe loše. Nije ništa bolje stanje ni u poljoprivredi. Imamo činjenicu da je naš izvoz smanjen zbog lošeg vođenja tog ministarstva, zbog nesnalaženja sa aflatoksinom. Imale su taj problem i druge zemlje, pa su taj problem rešile na vreme.S druge strane, imali smo problem i nismo rešili ni u oblasti realizacije investicija. Gotovo da se realizuju samo investicije koje je započela prethodna Vlada. Imamo brojne probleme i u drugim ministarstvima. Ministarstvo energetike, u sastavu koga je i oblast ekologije, mogli bi reći da je totalno zapušteno. Kada sve to pobrojimo i kada navedemo statističke podatke o padu kupovne moći, o padu standarda građana, o većim porezima, većem PDV, činjenica da se umanjuju slobode, da se umanjuje nezavisnost institucija.Završiću sa jednom rečenicom koja je paradigma za način kako gospodin Vučić rešava probleme, a tiče se medijskih sloboda i dva javna servisa. Ukazali smo na činjenicu da nije dobro da država izgubi nezavisnost javnih servisa. Kada smo ukazali na to, gospodin Vučić je rekao – pozvao sam ljude sa RT Vojvodine, da, isplatićemo im tri zaostale plate, i rešićemo neke druge probleme.Nije cilj da potpredsednik Vlade zove urednike ili direktore medijskih kuća, pa da im obećava nešto što im i onako pripada. Tu se ruši nezavisnost institucija i na taj način, ako se radi u drugim oblastima, onda nažalost napretka nema.Na kraju, poručio bih Vladi, predsedniku Vlade i prvom potpredsedniku da slušaju opoziciju i da ne uzmu kritike kao zlonamerne napade, već da pokušaju da izvuku ono što bi moglo da koristi Vladi u njenom radu. Hvala.

pre maja meseca 2012. godine i onog vremena kada je DS činila okosnicu vlasti i okosnicu Vlade. Kada je govorio o manjku odgovornosti podsetio bih ga da li odgovorni i ti ostrašćeni i zaslepljeni vrše rekonstrukciju zato što misle i smatraju da Srbija kao društvo i mi kao narod zaslužujemo bolje, zaslužujemo jače, zaslužujemo više, više znanja.Zahvalan sam ljudima koji su bili i učestvovali u Vladi do ove rekonstrukcije zato što su radili energičnije, bolje i poštenije, mnogo poštenije nego što su radile bivše Vlade. Podsetimo se gde je sada Goran Knežević, a gde je do danas bio Saša Dragin. I ta komparacija će biti sasvim dovoljna da vam potvrdi koliko su posvećeni i koliko pošteno su ti ljudi radili.Ne znam koja to profesionalna iskustva nemaju ovi ljudi, kandidati za ministre zato što ne postoji radno mesto koje se kaže – ministar. A stranačka biografija, pa ja bih voleo da znam stranačku biografiju gospodina Radulovića, gospodina Lazara Krstića, gospodina Vanje Udovičića. Koja je to stranačka biografija? Ali, samo jednu stvar morate da znate, mi ćemo stručnjake i ljude kojima dajemo i ukazujemo poverenje i mislimo da će u toj oblasti raditi i napraviti pomak, tražiti i u Srbiji, tražiti i van granica naše zemlje, tražiti i u Evropi, ali nikada nećemo tražiti u Nambiji i u takvim zemljama odakle vi dovodite vaše stranačke prvake. Nema boljeg dokaza da je ono što sam govorio bilo zaista adekvatno. Čak sam bio spreman da kažem da se i opozicija ponekad ponaša tako da prikuplja poene možda na način koji nije adekvatan, ali opoziciji se uvek u svakom parlamentu to dozvoljava. Prisetite se samo, gospodo, šta ste vi sve činili kroz vaše političke karijere u raznim političkim strankama. Ne bih želeo da budem uvredljiv i da se spuštam na nivo na koji se vi gospodine Babiću sada spuštate, pokušavajući da pošaljete nove uvrede na račun DS.Mi još jednom kažemo,

jednom kažemo, mi smo spremni da podržimo i predloge zakonskih akata i da pružimo još jednu priliku. Međutim, gospodo već više od četvrtinu mandata ste potrošili. Rezultati su izostali. Statistika koja je danas ovde pominjana ne ide vam u prilog. Loši su pokazatelji. Još jednom vas molim da u opoziciji ne tražite neprijatelja, već sagovornika koji ukazuje na vaše vaše nedoslednosti, loše poteze, ali koja vas ne sapliće. Demokratska stranka nije nikada takva bila stranka, neće ni biti. Hvala. Možemo da govorimo i na drugi način. Meni je zadovoljstvo da govorimo na drugi način.Hajde da govorimo o Beogradu malo. Hajde da govorimo malo o Beogradu i o odgovornosti. Tema je odgovornost.Ovoj vladi ste spočitivali tri, četiri dana nedostatak investicija. Nema investicija. Koje ste vi to investicije vi i gospodin Đilas doneli u Beograd, a ovde ste u Beogradu na vlasti, ne godinu dana, ne četvrtinu mandata, nego jedan ceo mandat i četvrtina onog sledećeg mandata. Gde su te investicije? Gde su radna mesta? Spočitali ste i nedovoljnu departizaciju i kada sam govorio o departizaciji ovde kada se donosio zakon o javnim preduzećima, rekao sam – nije dovoljno, ali je prvi korak.A šta ste vi uradili u Beogradu? Ko vodi beogradska javna preduzeća? Ko vodi Beogradski vodovod i kanalizaciju, recimo.Potpredsednik gradskog odbora Demokratske stranke. U svim javnim preduzećima su vaše političke kolege i politički saborci. O kojoj onda departizaciji vi govorite i šta očekujete od Vlade Republike Srbije, a od devet kandidata za ministre, više pola su nestranačke ličnosti, kada ste sve što ste mogli u Beogradu da centralizujete i da privučete u jednu kasu i u ruke jednog čoveka koji se zove Dragan Đilas, to ste uradili.Što ste mogli da postavite od stranačkih kadrova, sve ste postavili stranačke kadrove, a nama spočitavate ove divne ljude koji se svojom strukom nameću da budu sjajni ministri i da budu sjajni članovi kabineta. Molim vas, tamo gde imate odgovornost, nemojte zaboravljati, legitimišite se na taj način, a ne na način što ćete svakome gledati

Mislim da kada se sve završi niko neće biti naročito ponosan na ovo što se dešavalo, ali neću ulaziti u političke ocene.Zašto intervenišem? Gospodin Babić je u svom prethodnom obraćanju rekao jednu vrlo opasnu stvar za koju ja mislim da bi morali da ga opomenete, ne mislim u formalnom smislu, ali da se to više ne bi dešavalo.Rekao je da o otpuštenju gospodina Kneževića i gospodina Dragina, govori to gde je danas gospodin Knežević, a gde je danas gospodin Dragin.Moram da podsetim i gospodina Babića i čitav ovaj parlament da lica koja su bila u pritvoru, nalaze se u pritvoru, nisu osuđena lica, a činjenica je da su gospodin Knežević ili gospodin Dragin bili u pritvoru ili pod nekim drugim merama, ne prejudicira njihovu krivicu, te vas molim da ne govorite da to govori govori o njihovom poštenju.Tačno ste tako rekli, gospodine Babiću i to je bila jedina moja ambicija u ovom trenutku, da tu intervenišem jer mislim da tako dodatno trujemo atmosferu bez ikakve potrebe. Trnavčević. **Zaharije Trnavčević** Gospodine predsedniče, mislim da ste vi odgovorni što ova današnja sednica traje ovako i što smo ušli u treći dan. Ako se sabere vreme utrošeno za ova tri dana, videće se da su za ova stranačka nadmudrivanja, tobože povrede Poslovnika, potrošeno oko 40% vremena.Mi

uzvraćali.Zaista nemam strpljenja za ovakav način rada ovog doma. Ovo nije mesto za stranačka nadmudrivanja i zato su izbori, predizborna kampanja, TV dueli i druga mesta, a ovde da se dogovorimo o važnim narodnim narodnim poslovima.Molim vas, imajte to na umu, neka to imaju na umu i predstavnici i šefovi poslaničkih klubova. **Nebojša Stefanović** Hvala na intervenciji, ali vi znate da kada neko traži povredu Poslovnika, ja po Poslovniku moram da je dam i ja se trudim da sprečim zloupotrebu, ali koliko sam ja uspešan u tome, videćemo, naravno.Gospodin Veselinović, replika, izvolite. **Janko Veselinović** Neću se više javljati ovim povodom, upravo sam hteo da kažem ovo što je gospodin Trnavčević rekao na drugi način.U

o obavljanju vlasti u Beogradu, nego o onome šta će oni uraditi za Republiku Srbiju, jer svakako i funkcionisanje grada Beograda zavisi od toga na koji način se ponaša centralna vlast.Ne zaboravimo da je aktima koje je donela Narodna skupština Srbije, u ovom mandatu, pre svega, voljom većine umanjeni su umanjeni su znatno prihodi lokalnih samouprava, a grad Beograd je oštećen za više milijardi i to je ta decentralizacija.Opet, vraćam se na činjenicu da nije ovde predmet rasprave Skupština grada Beograda, ona je preko puta, ovde raspravljamo o budućoj Vladi Republike Srbije koju rekonstruišete. Hvala. Da vam kažem da cela ova rasprava, ova dva, tri dana, sem u nekoliko svetlih momenata danas zapravo nije osvetlila šta se ovde dešava dešava i pitanja koja su prethodnici iz moje stranke postavljali, ja ću pokušati u nekoliko minuta da ponovim, jer mislim da je to dobro.Prvo, kakva je ovo rekonstrukcija? Ovo nije politička rekonstrukcija i programska rekonstrukcija, jer vi ni politiku ni program ne menjate. To je prva i osnovna stvar. To je samo personalna rekonstrukcija, a u strukturalnom smislu, vrlo mršava, jer je to pokazano do koje mere do doseže Zakon o ministarstvima.Dakle, ako ste se odlučili na tu vrstu rekonstrukcije uz višemesečnu halabuku i medijsko pripremanje ovog svetlog, veselog i vrhunskog događaja kome danas prisustvujemo, treba odgovoriti na pitanje čemu to služi.Ja to ne mogu znati bolje od vas, ali moje mesto ovde i ono zbog čega su me građani ispred DSS birali, daje za pravo da to tumačim.Dakle, vi ste u ekspozeu, gospodine premijeru rekli da za 13 meseci rada Vlade nije postignuto mnogo to je rezime vašeg ekspozea. Rekli ste i da jeste nešto učinjeno i postignuto.U tom nekom segmentu smo se i ranije složili da zaista taj tempo borbe protiv korupcije, nešto što smo mi podržali i organizovanog kriminala, uz upitanost, naravno, da li je to i sveobuhvatno i da li je to do kraja neselektivno i tu su ostale neke mrlje, a u nekim ranijim raspravama smo o tome govorili.Dakle, za ovo drugo prosto postoje pokazatelji. Kome je bilo od interesa da pokrene rekonstrukciju, celu rekonstrukciju, personalnu u Vladi, da izmeni ministre? Nekome ko je bio suštinski nezadovoljan efektima za 13 meseci.

koji su u miraz ovoj Vladi doneli nevoljno stanje i čitavu katastrofu o kojoj mi danas pričamo sa različitih sedišta.Dakle, u oblasti finansija, privrede, BDP, nezaposlenosti i svega ostalog. To nije palo s Marsa,

da bi se to promenilo.Onda se istovremeno raščišćavaju računi između svih vas i u tom raščišćavanju vi izlazite kao formalni pobednik dana. Praktično se uklanja neko ko je po vašem mišljenju smetao i danas ste to otvoreno priznali da ste u Mlađanu Dinkiću videli ozbiljnu smetnju u funkcionisanju sistema, i to je sve.Dakle, cela halabuka, cela priča o novom početku, resetovanju nivoa, kako bi se to gejmerskim rečnikom reklo, to su sve prazne priče, i šta se time pokriva? Time se pokriva, prvo sve ono što je bio deficit u poslednjih 13 meseci, dajete sebi priliku za nov start i naravno pokušavate da ovom pričom na neki način prekrijete i one obaveze o kojima smo danas govorili, kao što su izbori na Kosovu i odgovori na obaveze iz sporazuma koje ste potpisali.Uzgred budi rečeno, to najbolje govori o tome kojim putem se vi krećete. Zaista neću da ulazim u to. Da li će pojedini ministri ili kandidati za ministre prilježno raditi posao, da li će možda neko od njih, i primera radi, gospodin Tasovac napraviti neki iskorak u oblasti kulture, čemu se nadam i priželjkujem, jer verujte mi moja nada nije da vi radite loše i da sve ovo slomite, moje nade su sasvim na drugoj strani, i to morate da razumete. Ni jedan napad koji dolazi sa ove strane nije zlonameran, ali mi ukazujemo na to da put kojim vi idete, o tome je gospodin Vučić govorio, a i vi ste to pomenuli, tražili ste podršku za izborni put kojim se krećete.Ono na šta smo vam mi ukazivali i danas je gospodin Samardžić o tome govorio, put kojim se krećete nije ispravan. Ako su vam početne premise pogrešne, onda se cela priča survava. To je suština priče. Vi hoćete EU zato što ste nam prikazali i dokazali da ona nema alternativu, jer vam kažemo da alternativa postoji i da traganje za alternativom jeste dijalog, da alternativa nije u isključivanju bilo koga, da alternativa nije u bekstvu ili u antagonizmu prema EU, nego u novim oblicima saradnje, da alternativa u izbegavanju kuršlusa koji imate onog sekunda kada uđete u formalni proces pridruživanja, a da bi se kud i kamo relaksiranije nalazila rešenja za trgovinsku saradnju i ostale modelitete, da toga nema. Automatski da toga nema ne biste vi trpeli pritisak, a priznali ste danas da ga trpite.Aleksandar Vučić, danas je priznao da trpite pritisak. Za određen tip ili način rešavanja pitanja na Kosovu i Metohiji,

pravimo antagonizam sa svima i da zabijemo glavu u pesak pred nekim realnim činjenicama. Ali ne radite dobro.Suština poruke je da može bolje i suština poruke je da smo svi jedinstveni u tom stavu bili, imali bi drugačiji odnos prema nama. Da smo u ključnom trenutku, misleći racionalno a ne iracionalno - za EU, protiv EU, mrzim EU, obožavam EU, da smo imali drugačiji sistem rada, da smo drugačije funkcionisali, da smo razmišljali racionalno onda bi došli do racionalnih zaključaka kad bi merili šta je korisno, šta je štetno i tako bi radili.Dakle, suština priče ovde je u tome da vi birate pogrešan put i od ove rekonstrukcije vi nemate ništa. Možda će neko u nekom resoru napraviti neki iskorak. Možda ćete uspeti da održite finansijsku stabilnost. Možda ćete uspeti da napravite neke sitne korake unapred. Možda. To nije nešto što ja ne želim da se desi, baš sasvim suprotno. Ali, ćete vi svakako imati strateški problem, upašćete u njega kroz pregovore sa EU, ako ikada do toga dođe, videćete tek tada u kolikom smo deficitu kao država, a sa tim ljudima smo mogli drugačije i bolje da razgovaramo.(Predsednik: Vreme.)Završavam. To je poruka sa naše strane, pa smo zato i rekli da umesto takvog survavanja bolji su izbori da rešite vaše probleme na taj način i svih nas, nego ovo što